(HDZ)** Sad idemo još raspraviti - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 475 Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli uglavnom svi odbori. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar financija, predstavnik predlagatelja nema nakanu obrazlagati dodatno prijedlog. Želi li netko od izvjestitelja riječ? Ne želi. Nitko se nije prijavio za raspravu pa zatvaram tu točku dnevnog reda. Zaključujem sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o radu. Hvala.